Prelazimo na - Godišnje izvješće za 2011. Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Podnositelj Izvješća je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga temeljem članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Materijal ste primili poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za financije, državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste također primili na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne. Predstavnici odbora? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba Hrvatskih laburista Nikola Vuljanić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Sljedeći je u ime kluba HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Bojim se kolege, ja moram reći, a o tome sam govorio i na Odboru za financije da smo mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice bili iznenađeni kad smo vidjeli da Vlada nije prihvatila Izvješće HANFA-e za prošlu godinu, a osobito kad smo pročitali razlog onda je naše iznenađenje bilo posebno veliko iz jednostavnog razloga što smijenjena je uprava HANFA-e, predsjedniku uprave je istekao mandat. Mi smo rekli tu svoje mišljenje, promijenio se Zakon o HANFA-i i logična stvar da kad Vlada raspravlja, a isto tako i ovaj Visoki dom o izvješću neovisnih regulatora onda mislim da tu politika naprosto nema mjesta. Nema mjesta osobito ako nema za to valjanih argumenata, a ja ću kasnije citirati sa Vlade izjavu ministra financija i mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da stvarno tu nema valjanih argumenata da se odbije Izvješće, jer se radi o nekim stvarima koje još pravno gledajući nisu niti završene nego samo su u određenom stupnju žalbe završene ali se dalje nastavljaju. Posebno, o tome ću kasnije govoriti kad budem govorio o FINA-i. Posebno smatramo da je vrlo opasno na ovakav način argumentirati neprihvaćanje izvješća nezavisnog regulatora i kontrolora koji kontrolira praktički kompletan nebankarski financijski sektor koji regulira i zapravo kontrolira trgovinu vrijednosnim papirima. I u trenucima kad svi govorimo deklaratorno da želimo privući strane investitore jedan od ključnih argumenata ako hoćete nekoga dovesti da ulaže u vašu zemlju je pravna sigurnost. I ako vi njemu na ovakav način kažete da netko tko može sutra njemu uzeti dozvolu za vrat, zabraniti trgovanje dionicama ili bilo šta drugo vi možete ne prihvatiti izvješće toga. Vi šaljete jednu izuzetno negativnu poruku van. No da krenemo redom. Dakle citiram: "Na sjednici Vlade kod donošenja pojedinih odluka nisu poštivana načela razmjernosti i pravednosti, naše sumnje potvrdile su nedavne presude Visokog upravnog suda u slučaju Liburnija, u slučaju a posebno onoga što imamo primjedbi da nije zaustavljana trgovanje dionicama u vrijeme kad država konsolidira pojedine pravne subjekte. Nažalost, moramo reći da je na Upravnom sudu još niz upravnih sporova i ishodi mnogi od njih su neizvjesni i to je razlog zašto Vlada predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati izvješće HANFA-e za prošlu godinu. Međutim, kolegice i kolege mi moramo znati da kad govorimo o određenim presudama, određenim predmetima agencija ne donosi to prema nekakvom diskrecijskom pravu, nego donosi poštujući zakone RH, zakone koji su doneseni u ovom visokom domu. A između ostalog da se ovdje radi zakonom jasnom propisanim postupcima u slučajevima koji se reguliraju Zakonom o preuzimanju trgovačkih društava i prema spomenutom zakonu odredba stjecanja dionica za sobom povlači i nastanak obveze preuzimanja trgovačkih društva po sili zakona, a rješenje HANFE je deklaratorno pri čemu ona nema mogućnost pomilovanja ili bilo kakvog drukčijeg diskrecijskog, samovoljnog odlučivanja. Kad govorimo o Liburni onda treba reći da to nije predmet iz 2011. godine, to je predmet iz 2007. godine. Dakle, HANFA je što se tiče Liburnije odluku donijela 2007. godine, a ne 2011. Štoviše Visoki upravni sud nije taj predmet riješio u 2011. već ga je u 2012. godini vratio HANFA-i na ponovno odlučivanje. Dakle, tu predmet nije okončan, HANFA će morati donesti novi pravorijek i reći što misli o tom predmetu. Također, i slučaj što se tiče ovog ovog drugog predmeta, agenciji je vraćen na ponovno odlučivanje, ne prejudicirajući naravno bilo kakvu konačnu odluku. Taj predmet HANFA još uvijek rješava i nije riješen do današnjeg dana, prema tome ne može biti niti razlog zašto ministar financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da ne prihvati izvješće HANFA-e, jer ako su i Visoki upravni sud i Vrhovni sud vratili taj predmet na ponovno postupanje HANFA-i onda to nije riješeno. Također, razlog za neprihvaćanje izvješća, ministar svjesno ne navodi ko su subjekti bili u provedbi konsolidacije, jer ako su ti subjekti bili uvršteni na burzu, onda ih opet moramo posjetiti i ministre i Vladu na zakon koji mora biti jednak za sve, a neovisno o tome da bi neko društvo konsolidirati i da li neko društvo nekonsolidirate, da li je to privatno ili državno. Zakon mora biti jasan za sve i on se mora primjenjivati. Prema tome, HANFA obustavlja trgovanje tek kad se za to ispune zakonski uvjeti, a ne kad to neko želi i kad misli neko da bi to trebao napraviti. I vidjeli ste, imali ste priliku vidjeti u vrlo škakljivim predmetima da se HANFA itekako tu čvrsto postavila i obustavila trgovanje dionicama i INA-e i nekih drugih HANFA tu nije igrala nikad igru sa figom u džepu. Isto tako ne može nitko reći da je HANFA trebala obustaviti trgovanje dionicama samo zbog toga što neko vrši nekakvu A da je to tako i da baš ne može se to tako raditi, vi se sjetite da je Vlada išla sa izmjenom Zakona o preuzimanju trgovačkih društava prvenstveno zbog jednog predmeta, međutim nakon packi iz Bruxellesa taj Zakon o preuzimanju trgovačkih društava je povučeni iz procedure i nikad nije došao u ovaj Sabor, nego problem taj se želi riješiti negdje drugdje. Također, ministar i Vlada si zamišljaju kako bi to tržište kapitala trebalo izgledati, to vam je najbolji primjer na slučaju Ingre i Đure Đakovića. Dakle, tobože preuzimanje Ingre od strane Đure Đakovića, da li je to bio politički nalog ili nije, ali dakle uprava, bila je obveza uprave Đure Đakovića da objavi dobrovoljnu ponudu za preuzimanje Ingre, međutim kasnije tu ponudu zbog straha uprave od kaznene prijave i radi gubitka u poslovanju nisu podnesli. Postavlja se pitanje zašto? Da li je politički nagon i naredba bili jači od zakona? Očigledno predstojnik uprave si je razmislio da je pametnije se držati zakona nego uči u neke druge stvari i nije napravio to što je napravio. I na kraju krajeva prema važećem zakonu o preuzimanju uprava Ingre daje u toj ponudi svoje mišljenje i vidi vraga HANFA-i nalaže, HANFA joj naloži da promijeni svoje mišljenje što je nečuveno to je dokument koji postoji. Dakle, uprava Ingre je dala svoje mišljenje i HANFA je naredila da, ali to nije bilo 2011. nego 2012. da promijeni svoje mišljenje. Naravno da cijelo vrijeme dionice Ingre i Đure Đakovića su bile na burzi, pa je ovo dakle čista jedna manipulacija da HANFA nešto je ili nije napravila. No, jedan drugi slučaj pomalo podsjeća na igrokaz, a glavni lik je u tome naš bivši kolega, sadašnji predsjednik uprave Podravke. Dakle, on je na konferenciji zagrebačke burze u Rovinju rekao, hajde ja ću pokušati interpretirati, ali mislim da vam ga mogu i citirati, da donosi dobre vijesti iz kompanije i da ljudi sačuvaju nešto novaca za dionice Podravke. I komedija je naravno mogla početi. U tom trenutku uz predsjednika uprave sjedi član uprave čija je supruga čelnica Zagrebačke burze. Malo dalje sjedi član Nadzornog odbora od jedne od najvećih pojedinačnih dioničara, a iza njih u redu sjedi kompletno Upravno vijeće iz HANFA-e. I onda supruga svom suprugu postavlja pitanje što to tvoj predsjednik uprave priča. On njoj, naravno mora pismeno odgovoriti da on o tom pojma nema i ne zna što on priča. E onda više ni HANFA koja je sjedila u drugom redu se nije mogla suzdržati od toga, pa ta komedija dobiva nastavak, da onda ta HANFA traži od Uprave Podravke da i oni objasne što je predsjednik Uprave mislio kad je rekao da ljudi sačuvaju peneze. I onda na kraju i Uprava Podravke odgovara da ona pojma nema o tome što je predsjednik Uprave mislio i da oni ne znaju o nikakvom trgovanju dionicama Podravke. Međutim gledajte, cijeli taj igrokaz, cijela ta komedija je dovela do toga da su dionice Podravke porasle 7,5%. E sad me baš zanima kad budemo sljedeće godine ja se nadam ranije nego sada raspravljali o Izvješću HANFA-e da li će ova dva slučaja biti u izvješću i kako će ih HANFA prikazati. Da li je HANFA trebala reagirati, a ja smatram da je ako netko na ovakav način priča priče da će napraviti nešto, pa se onda dogodi jedini cilj i jedini razlog toga je da su dionice porasle 7,5%. Kažem s obzirom da je novi čelni čovjek HANFA-e tu baš me zanima što će tko od ova dva slučaja i kako će se obrazložiti nalog INGRA-i da promijeni mišljenje što se tiče ove transakcije INGRA-e i Đure Đakovića. Kolegice i kolege, ovo sam osjećao potrebu reći kao nekad čelnik Ministarstva financija, danas kao saborski zastupnik kao što sam govorio malo prije o Komisiji za javnu nabavu tako ću reći da je HANFA jedna od uz Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja jedna od ključnih i da ovakvo bez argumentirano i da postoji bilo kakav argument i razlog da se ne prihvati Izvješće HANFA-e Klub Hrvatske demokratske zajednice bi to podržao. Ovako neargumentirano reći da se ne prihvaća Izvješće jedne regulatorne agencije je užasno loša poruka kompletnom financijskom svijetu. Ponavljam, HANFA regulira i kontrolira kompletan nebankarski financijski sektor i isto tako itekako brine da sve transakcije na Zagrebačkoj burzi budu budu u skladu sa zakonom. Isto tako treba reagirati na bilo kakvu manipulaciju, da se spuste ili povećaju cijene vrijednosnih papira na Zagrebačkoj burzi. Druga stvar, htio bih reći da je u Hrvatskoj obavljeno nekoliko velikih transakcija i da na žalost sumnjam da će se u skoro vrijeme dogoditi tako velike transakcije na Zagrebačkoj burzi počevši od Plive, preko INA-e, HT-a, pa i neke privatne tvrtke su izdale svoje vrijednosne papire. Niti na jednu od tih transakcija, a neke transakcije prije svega mislim na INA-u su odvijane paralelno na Zagrebačkoj i Londonskoj burzi. Nije bilo nikakvih primjedbi. ako su ljudi iz HANFA-e mogli odraditi taj posao korektno i paralelno sa poslom koji se odvijao na Londonskoj burzi onda mislim da nema razloga da na kraju njihovog mandata kad im je istekao zakonski mandat, kad nova Vlada s punim pravom može predložiti novu upravu da im se naprosto da jedan šamar za sve ono dobro što su radili, jer ovo nema veze sa predsjednikom Uprave HANFA-e. Ovo se odnosi na svakog djelatnika u HANFA-i. Najveći dio tih djelatnika je ostao sad i radi sa novim predsjednikom uprave. Pa prema tome, ako ti ljudi nisu dobro radili svoj posao, kolegice i kolege, a kako će onda oni raditi ove godine. To je jedan nepotreban politički šamar. Ja sam molio gospodina Gjurkovića predsjednika Odbora za financije da upozori kolege iz vladajuće koalicije na ozbiljnost ovakvog rješenje. Međutim, očigledno nije došlo do toga. Ja sam dva slučaja iz 2012. naveo i smatram bez obzira na sve ne ulazeći u neke stvari, upravne sporove nitko nema 100% riješene predmete, nitko nije u upravi perpetum mobile, pa onda nije ni HANFA. Isto tako i državni odvjetnik je tu imao svoje izvješće, nema 100% riješene predmete. Ponavljam, ako ste već htjeli ne usvojit ovo izvješće onda ste morali naći argumente sukladno jednoj modernoj praksi kakva je u svijetu, a ne na jedan ovako pomalo neću koristiti tešku riječ ali možete misliti što ću reći, što sam mislio reći, način poslati jednu baš lošu poruku kompletnom financijskom svijetu i kompletnim investitorima potencijalnim u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj se čeka. Ako se politici ne svidi mi ćemo to presuditi kako politici paše. To je nešto kako HANFA nije odgajana. To je nešto kako HANFA nije radila i nikada se ministar financija

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Upravnog vijeća HANFA-e, kolegice i kolege. Slažem se sa kolegom Šukerom malo prije da je HANFA bitna agencija, zaista jedna od ključnih agencija s obzirom na svoj značaj itd. i da za to zaslužuje pozornost da se o njenom izvještaju, o njenom radu ozbiljno porazgovara ovdje u Saboru jer jedino se ovdje i može porazgovarati. Ja smatram da smo često puta u ovom Saboru oko mnogih izvješća ne samo HANFA-e nego i drugih agencija, ustanove itd. svi koji su dužni podnositi svoj izvještaj o radu Saboru često puta u pravilu, gotovo u pravilu podržavali njihov izvještaj. Vrlo je rijetkost da se neki izvještaj, neke ustanove, agencije ili slično ne podrže. I onda je jedino kada smo na tom putu da se to ne dogodi onda to postane problem. Ja zaista mislim da to nije tako. Dakle, zašto bi bio problem, jer inače šta se događa, mi često puta ovdje bez obzira tko je kada u oporbi, ko je na vlasti kritiziramo, iznosimo određene primjedbe na različitih tijela koja nama ovdje podnose izvještaje i na kraju završi tako da to uvijek se u pravilu potroši. Ispada u stilu one narodne izreke "Psi laju karavane prolaze." Dakle, pričajte vi u Saboru što god hoćete, vi svoje kažite, izvještaj je formalno usvojen, dakle sve je ok, pa nagodinu opet tako i tako se to događa. Prema tome, ne vidim dakle načelno nikakvog razloga, dapače mislim da češće puta treba ozbiljnije promotriti za izvještaje, pa i to neusvajanje ne treba biti nešto što je čudno. Ako smo s nečim nezadovoljni onda to treba i reći. Dakle, nije problem i nije štetno, ako nešto ne usvajaš nego je problem ako se šteta događa a ti toleriraš, i ne primijetiš i prihvaćaš. HANFA je nezavisni regulator, međutim ali svoj izvještaj ipak podnosi ovom Saboru. Prema tome nezavisna u svom radu je naravno, međutim to ne znači da nezavisnost ide od tud da nitko ne može kontrolirati niti reći što se tamo događa i što se radi, iznad Popa uvijek postoji Pop, pa i ovdje. Prema tome, mi možemo dapače reći ali ono što o tome svemu mislimo. Nezahvalan posao kontrolirati kontrolora, ali dobro i to je normalno. Ovdje je bilo riječi i oko toga da i u mišljenju Vlade, poziva se, Vlada se poziva na jednu presudu Visokog upravnog suda iz, za jedan događaj iz 2009. godine,

Na stranu već kad kolega Šuker se javlja, on je dobar dio svoje rasprave sada u ime kluba govori o događajima iz 2012. godine, prema tome ako smo za to da govorimo o 2011. onda budimo principijelni, pa dosljedni, pa onda nemojmo ni govoriti ni o 2012. ako ne možemo ni o prethodnoj, al dobro. E sad, ja postavljam sljedeće pitanje, mi imamo takav slučaj dakle da raspravljamo uvijek o prethodnoj godini i sad u 2012. raspravljamo o 2011., o presudi ovoj nismo, dakle ne bi mogli nikad raspravljati, zašto? Zato što ako se nešto dogodi npr. u 2009. godini sud presudi godinu ili dvije dana kasnije, e više ti o tome ne možeš raspravljati jer nije to, se ne odnosi na prethodnu godinu. To znači da je potrebno samo čekati da protek vremena prođe, da sud što kasnije raspravlja tvoj predmet, pa i ako presudi negativno više se niko ne smije toga dodirnuti jer je prošla godina kad se to analiziralo. Mislim da to nije u redu. Prema tome, mi ovdje razgovaramo o radu HANFA-e točno za 2011. godinu, ali naravno da se možemo okrenuti na prethodni događaj, jer na presudu Visoko upravnog suda nisu prije mogli ni reagirati jer nije bilo, jer je nije bilo, Inače, oko HANFA-e, dakle i u mišljenju Vlade inače imao još niz drugih primjera gdje se, oko koje se vode sporovi. Osobno smatram da je HANFA često puta izazivala preveliku pozornost javnosti zbog svojih, ajde da kažem odluka koje su često puta dovođene u pitanje. Vidjet ćemo konačne presude, jel to u redu ili nije. Ja mislim da to nije dobro. dakle kontrolor, regulator, onaj koji nadzire on bi se dakle, trebamo je promatrati sportskim rječnikom kao suca na utakmici. Dakle, koji je dobar sudac na utakmici? tako odsudi da se utakmica održava po regulama, a da on ne bude puno primijećen. Onaj tko sebe stavlja u prvi plan i kome bude često primijećen, i o kome se raspravlja nakon utakmice o njemu kao o sucu, a ne o onome što se zbivalo na utakmici, nije dobar sudac. Nije dobro, dakle da se raspravlja o tome kako je neko donosio svoja rješenja previše, nego ovaj, i da sebe stavlja u prvi plan kao što je ovdje riječ o HANFA-i. Dakle, moj je dojam da često puta HANFA izazivala preveliku pozornost, s prvom ili ne to ćemo u konačnici vidjeti. Međutim, u pravilu kada neko zna da nije, da nije u pravu ili da vrlo male šanse ima da izbori se i šuti puno se i ne buni, ali onaj ko je uvjeren da je u pravu on se često puta buni i to jako buni i izaziva ovakvu situaciju kako što je kod nas slučaj bio. Još jedna stvar, HANFA je po zakonu imala obvezu imati svoj savjet, dugo godina ga nije bilo, prošle godine imao je savjet samo jednu sjednicu, čak jednu sjednicu. Ne znam zašto je to tako, zašto ga dugo nije bilo, a vidim, a prošle godine samo jedna sjednica, nisam ulazio u detalje ne vidimo o čemu je bilo riječ, vjerojatno konstituirajući i zadnja. Dakle, vidimo iz izvješća koje je po meni previše statistički pobrojano šta ima, a malo ima kvalitativnih ocjene onoga što se događa, o onome što oni su radili, a previše je tu statistike ima, dakle moralo je biti daleko više ocjena, nema, dapače neka bude statistike, ali iz statistike ne vidiš i stvarno stanje onoga o čemu se radi. Dakle, nisam protiv toga da se, da sad kažemo ne HANFA, ne treba raditi svoj posao da ne bi izazivala eventualne sukobe, nesuglasice ili sporove, pa i sudske, ne nije, nego dapače ja sam za to da HANFA radi i još više i još bolje, da u svom poslu bude neselektivna, da ima nekakav plan a ne da od danas do sutra ide u kontrolu ovakvu ili onakvu, dakle da bude nepristrana i naravno da bude sve po zakonu i na utemeljeno na zakonu. Ako onaj tko je iznad nje kao instanca koja tumači zakon i koja po zakonskoj proceduri drugačije. Znači, onda dakle da očito da nije bilo po zakonu. Dakle, osim ovih stvari koje su sporne i koje su u sudskim procesima mislim da je HANFA općenito izazivala previše pozornosti na sebe zbog svojih po tumačenjima očito onih onih koji su u procesu spornih odluka. Ja mislim da to nije dobro, ali u ovom izvještaju pored ostalog dakle treba puno više kvalitativnih ocjena, a ne samo statističkih podataka koliko je nadzora bilo itd. nego i što je, kakva je ocjena stanja toga toga što su oni radili. Imajući u vidu sve ovo o čemu sam govorio pa i mišljenje Vlade klub SDP-a neće podržati ovaj izvještaj. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, ja sam rekao i ponovit ću ne dvojim uopće u pravo vladajućih da ne prihvate izvješće. Samo sam u ime kluba HDZ-a molio da to izvješće ima nekakav smisao. Kolega Jelušiću, HANFA je izvršila što se tiče hotela Liburnije 2007. kontrolu, rješenje Upravnog suda nije iz 2011. nego iz 2012. Vrlo interesantno da nijedan ni Vrhovni ni Upravni sud do 2012. godine nije odbio zapravo nije prihvatio nitijedan spor protiv HANFA-e. A vrlo je interesantno da su ova dva spora prihvaćena s time da je ovaj slučaj Liburnije vraćen HANFA-i na ponovno usklađivanje. Dakle, da je u tom slučaju sve čisto onda bi Vrhovni sud donio nekakav pravorijek i rekao bi nešto, ne bi vratio natrag HANFA-i da HANFA ponovno kaže što tu treba napraviti. A znate zašto? Zato što imamo Zakon o preuzimanju trgovačkih društava. I ova dva spora su nastala kao sporovi zato što određene stvari nisu poduzete na vrijeme temeljem odluka Vlade. I kolega Jelušiću, ovaj problem Liburnije se pokušao ispraviti, napraviti sa izmjenom Zakona o preuzimanju trgovačkih društava. I nikome ovdje u sabornici nije u interesu da zakine grad Opatiju za dionice Liburnije, da se razumijemo. Tako da ne bi tu bilo nekakvog političkog prepucavanja. Ali ne smijemo ići kontra zakona. Ajmo naći zakonsko rješenje ako je Vlada već dala ovome Opatiji 25% dionica, ako se to ne može provesti zbog tog zakona ajmo naći zakonsko rješenje.

ne budu u istoj situaciji. Dakle, isključivo želeći njima olakšati posao. Jer ja znam kako i regulatorne i inspekcijske službe se nalaze na raznoraznim udarima, bez ikakve namjere da bilo koga prozivam. Hvala Visoki upravni sud poništio rješenje agencije od 4. lipnja 2009. godine, ali dobro sad da ne ulazimo u to 2009., 2007. I točno je da je odluka suda iz 2012. godine. Ali ja ponavljam to i govorim da li to ako se držimo toga da se mi nismo mogli raspravljati u godini kada je to bilo jer nije tad bilo presude, presuda je došla kasnije. To znači da mi nikada ne možemo raspravljati o tome jer se to ne odnosi na 2011. godinu. Hoćemo li moći sljedeće godine raspravljati o 2011.? Ne nećemo, reći će ta rasprava će teći u 2012. Ja o tome govorim. Prema tome, nemojmo biti formalisti kad je presuda, kad je bilo. Raspravljamo o djelovanju HANFA-e općenito unatrag. Ista uprava HANFA-e je bila i 2009. i 2011. i 2010. O tome govorim. Hvala. Hvala. I u ime kluba HNS-a liberalnih demokrata Srđan Gjurković. Izvolite kolega. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Upravnog vijeća, kolegice i kolege. Puno je rasprave oko HANFA-e bilo, nadam se da ne samo u saborskim klupama jer smo to tek danas otvorili osim na odboru. Ja u ime kluba HNS-a moram odmah reći da ćemo mi podržati ovaj prijedlog Vlade da se ne podrži izvješće. Vlada ima naravno svoje pravo i dužnost da da mišljenje o izvješćima i to je njeno zakonsko pravo i to apsolutno nemojmo o tome diskutirati zašto ona kaže da ili ne, imamo još jedno izvješće koje nije od strane Vlade odobreno na pozitivan način. Ono što bih ja u ime kluba HNS-a želio naglasiti, a to se vezuje za moje prethodnike u njihovim raspravama samo očigledno ne na isti način da ih tumačimo. situacija u kojoj politika nema mjesta u regulatornim agencijama jel. Dakle, Hrvatski sabor ima pravo politički raspravljati o regulatornoj agenciji, o njenom radu i njenom izvješću baš politički. Međutim, ono što nije bilo za očekivati, a što se ipak događalo toga moramo biti svjesni, dakle neovisno o tumačenju Vlade zbog čega ona ne podržava izvješće mi u HNS-u smatramo da se i ono što je ključno i loše da se HANFA ispolitizirala nepotrebno. Uvukla se sama u komentare dodatne i nepotrebne i onda je to sve skupa u biti prouzročilo što kolega Šuker kaže poruka financijskom svijetu. Jel, to je ono najteže, najgore što se može dogoditi da jedna regulatorna agencija koja treba promicati i čuvati stabilnost financijskog sustava govorimo o nebankarskom sustavu se uplete u komentare, rasprave, dotakne dio politike i onda raspravljati o povjerenju financijskog svijeta, ne bankarskog, ulaganje u tržište kapitala vrijednosnica u RH onda dolazimo u jednu vrlo, vrlo opasnu zonu iz koje je teško izaći. A da bi se izašlo iz toga zato smo i mijenjali zakon, zbog toga je i na drugi način i sastavljena i postavljena uprava, odnosno Upravno vijeće i ravnatelj da bi poslali jasnu poruku i naravno što očekujemo od sadašnjeg čelništva HANFA-e da se samo drži zakona, da se drži propisa i da radi onaj posao koji je ključan, a ne samo da regulira i da promiče tržište kapitala. Jer sjećamo da je dionički indeks Zagrebačke burze prelazio 4000 bodova. On je 2011. završio na 1740, 17% manje nego 2010. itd. itd. Tržišna kapitalizacija dionica na godišnjoj razini smanjena je za 7,3%. 31.12.2011. imamo 13 investicijskih društava. Prema tome, ova poruka neusvajanja nije poruka da 140 djelatnika HANFA-e nije radilo svoj posao. Ona nije poruka da oni ne znaju raditi svoj posao bar što se tiče kluba HNS-a. ovo je samo jedna poruka da je vrijeme da regulatorna agencija radi na potpuno drukčiji način, da potpuno drukčije se ponaša prema sudionicima na tržištu kapitala i da na ovakav način kako je rađeno to ne može proći. Dakle, ono šta Vlada predlaže to je njeno pravo, mi to podržavamo, ali isto tako dodatno naglašavamo da tražimo od HANFA-e da apsolutno ne ulazi u politizaciju i rasprave samo da radi svoj posao jer onda vjerujemo da će i tržište kapitala u Hrvatskoj ne samo zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju nego zbog povjerenja u ulaganje biti ispravno, kvalitetno i da će to doprinijeti razvoju Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala i vama. Ovime smo zaključili sa prijavljenima. U ime predlagatelja molio bih predsjednika Upravnog vijeća Pijera Mateka za kratko obraćanje. Izvolite predsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Koristim priliku ovu raspravu dopuniti sa nekoliko informacija koje mislim da će svima biti korisne. Prije svega želim reći da slučajevi koji su vezani uz tržište kapitala, osobito oni slučajevi koji su vezani uz preuzimanje dioničkih društava, manipuliranje tržištem i korištenje povlaštenih informacija uvijek izazivaju veliki interes javnosti i medija. Međutim, to su slučajevi koji su vrlo kompleksni i HANFA ih je rješavala i rješava. Osobno vjerujem da da neki ishitreni medijski istupi mogu rješavanju takvih slučajeva više štetiti nego koristiti. Novo Upravno vijeće je u HANFA-i prepoznalo određenog prostora za napredak. Naš je cilj postići još više standarde stručnosti i neovisnosti nego što je to bilo u prošlosti. Što se tiče slučajeva koji su digli određenu medijsku prašinu htio bih samo izvijestiti da je Visoki upravni sud donio presudu temeljem koje je HANFA obustavila postupak u slučaju Liburnia riviera hoteli. Znači, Visoki upravni sud je presudio da je HANFA materijalno pogrešno tumačila činjenice u tom postupku i da se tu zaista radilo o izvornom stjecanju dionica. S obzirom na takvu presudu više nije bilo razloga za provođenje postupka. U slučaju Belja je predmet vraćen na odlučivanje zbog formalnih propusta taj predmet je sada, postupak je u tijeku i ispunjavaju se nalozi suda u smislu da se proučavaju neke dodatne dokaze i ispituju svjedoci. Kod slučaja INGRA-e koju je zastupnik Šuker spomenuo htio bih reći da je HANFA sve svoje, sva svoja mišljenja detaljno obrazložila i da su ona objavljena na Internet stranicama o HANFA-i. Znači ovdje nije HANFA nikome naredila da promijeni svoje mišljenje u smislu da negativno mišljenje pretvori u pozitivno, nego samo da ga nadopuni odnosno da iz njega isključi neke, jednostavno netočne činjenice tehničke prirode. Posljednji slučaj je slučaj Podravke. Želim samo ispraviti, znači čisto da se istaknu činjenice. Zagrebačka burza je ta koja je tražila očitovanja od Uprave Podravke, a ne HANFA a s obzirom da je taj postupak u tijeku ne mogu ga u ovom trenutku dodatno komentirati. Hvala (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku. Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa hvala lijepo. Meni je drago da je novi čelnik HANFA-e rekao kad su se određene stvari za koje je Vlada navela kao razlog za neprihvaćanje izvršnog odbora i uopće ne želim ulaziti u vaše odluke, da se razumijemo. Vi ste neovisan regulator, donose se odluke i ja to poštujem. Međutim, što se tiče Podravke ako sam rekao da ste tražili, a niste tražili, onda smatram da ste trebali tražiti s obzirom da rezultat te priče o Rovinju je bio povećanje vrijednosti dionica 7 i pol posto i vi kao regulatorno tijelo ste morali reagirati. Ako netko širi neistinite informacije rezultat od toga je povećanje cijene na tržištu. Vi ste morali reagirati, ali ispričavam se ako sam rekao da ste vi tražili a niste tražili. Ja sam rekao da je supruga tražila od supruga, onda sam kasnije rekao da je HANFA tražila od uprave Podravke jer sam smatrao da ste to trebali napraviti. To je moje mišljenje gledajući zakon. Ali kažem, ponavljam drago mi je da ste rekli da i ne ulazeći u ovo vaše je pravo da vi napravite da li …/Govornik se ne razumije./… itd. krivu i to poštujemo. Ali to se sve dogodilo u 2012. godini, a to se navodi kao razlog za nedavanje pozitivnog

i došla je intervencija iz HANFA-e da se to mišljenje promijeni. Prema tome da li je to bilo … od nekog drugog ja ne znam. Čekam Izvješće za 2012. godinu, onda ću komentirati. Ne bih ulazio u to, samo sam spomenuo na tragu ovih događaja u 2012. koji su uvjetovani za dobivanje pozitivnog mišljenja za 2011. A što se tiče vas, u meni, u klubu HDZ-a ćete uvijek imati potporu za neovisan rad i za držanje bar na onoj razini discipline na financijskom tržištu kao što je to bilo dosada. Hvala. Nemamo odgovor na repliku. Ovime zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.